Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o izručenju, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 156.